Доброго ранку, шановні колеги. Прошу заходити в зал, приготуватись до реєстрації.

Колеги, будь ласка, займаємо місця, зараз відбудеться реєстрація.

Можемо проводити реєстрацію, колеги? Усі на місцях? Тоді, будь ласка, прошу народних депутатів зареєструватись.

Зареєстровано 345 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, я хочу від імені Верховної Ради України привітати з обранням нового президента Європарламенту Антоніо Таяні. Він представляє найбільшу групу Європейського парламенту – Європейську народну партію, яка завжди була надійним партнером та другом України. Верховна Рада України розраховує на продовження тісної та плідної співпраці з Європарламентом та підтримку України у боротьбі з російською агресією та на шляху євроінтеграції. Також я хочу від усіх нас подякувати за плідну співпрацю попередньому Голові Європарламенту Мартіну Шульцу. Дякуємо вам за підтримку, яку ми відчували під час Революції гідності. Допомоги у євроінтеграції України, допомогу у протистоянні російській, імперській агресії. Мартін Шульц як Голова Європарламенту доклав великих зусиль для створення у Європі антипутінської коаліції. Подякуємо їм. Колеги, сьогодні згідно Регламенту ми проводимо 30 хвилин для виступів від народних депутатів. Отже, хочу наголосити: не від депутатських фракцій, а від депутатів, тобто у вільному записі, хто запишеться, буде мати змогу сказати слово правди. Тому я прошу народних депутатів приготуватися до запису на виступи від депутатів. Готові? І прошу провести запис, будь ласка, колеги.

Дякую. Переходимо до виступів. Хвича Нодарович передає слово для виступу Максиму Бурбаку, керівнику фракції "Народний фронт". Будь ласка, пане Максим. Шановні колеги, доброго дня! Я сьогодні буду виступати як представник фракції "Народного фронту", виборчий округ номер 204, мажоритарний, у Чернівецький області. Стосовно вчорашньої ганебної ситуації, яка склалася з тим, що вкотре було не підтримано дуже важливий закон, який дозволить об'єднатися територіальним громадам в межах різних районів. Хочу нагадати, що вчора, в черговий раз, було зафіксовано вже об'єднання у широку опозицію "Батьківщини" і "Опоблоку", які не дали жодного голосу за таку потрібну реформу. По-друге, хочу нагадати представникам "Батьківщини", як минулого року, запросивши на цей балкон багатьох сільських голів, вони звітували перед ними і казали, клялися, що вони будуть підтримувати реформу децентралізації, натомість нічого не зробили. Вчора з мого рідного 204 округу мені подзвонив сільський голова Колінківців і сказав: "Шановний Максиме Юрійовичу, ви ж нам обіцяли, що той законопроект, який підписали всі голови фракцій, майже всі, стосовно об'єднання в межах різних районів, буде підтримано. І ми нарешті зможемо доєднати ще два села з Новоселицького району і утворимо об'єднану територіальну громаду і це буде продовженням реформи по децентралізації, яку розпочав уряд Яценюка. Що ж сталося, Максим Юрійович, вчора?" А стався ганебний приклад, як було зраджено інтереси громад фракцією "Батьківщини" і "Опоблоку", які кричать, що вони за це, у яких головною тезою вчора було те, що вони виграли вибори в об'єднаних громадах. Оце вже низість цієї ситуації. Тому вкотре звертаюсь до всіх сільських голів, я проїду наступними тижнями весь свій округ і розкажу про дійсну підтримку такої потрібної реформи по децентралізації. По-друге, хочу звернутися до Мінрегіонбуду та Міністерства охорони здоров'я стосовно тої ситуації, яка склалася з призначенням госпітальних округів в областях. Чернівецька облдержадміністрація надіслала лист, де в Чернівецькій області створюються три госпітальні округи. Я вчора говорив з віце-прем'єром - міністром регіонбуду паном Зубко, з тим, щоб при розгляді цього питання дуже потрібно включити у цю робочу групу представників депутатів-мажоритарщиків, які теж знають ситуацію, як воно є на місцях. Ну не може бути в Чернівцях двох госпітальних округів, там має бути три, і на моєму рідному, 204 окрузі з центром в Хотині, де краща інфраструктура, де вже є… добудовується пологовий будинок, де центральна регіональна лікарня модернізується, де ми робимо вікна і двері, все нове для того, щоб вони були створені. чиновники з Києва не знають, як зробити так, щоб на місцях були враховані всі побажання громад. Тому ми вимагаємо, щоб до робочої групи щодо створення госпітальних округів були включені депутати-мажоритарщики і впевнений, що всі депутати-мажоритарники з різних фракцій підтримають мою ініціативу. Дякую. Дякую. Наталія Василівна Новак, будь ласка. Передає Чумаку слово, будь ласка. Віктор Чумак, 214 округ, місто Київ. Шановні колеги, шановні громадяни України! Пройшло майже 2,5 роки як був обраний Президент України Петро Олексійович Порошенко, два роки як обраний новий склад парламенту. Під час виборчих кампаній і одного, і іншого було проголошено дуже багато обіцянок, гасел, на жаль, не всі вони були виконані. Тому вчора 22 народних депутата підписали відкритого листа до Президента України щодо виконання передвиборчих обіцянок як Президента, так і коаліції демократичних фракцій. Я замість того, щоб розказувати я вам його зачитаю: "Шановний Петре Олексійовичу! Більше ніж 2,5 роки тому в своїй передвиборчій програмі "Жити – по-новому" як кандидат на посаду Президента України ви стверджували, що докладете всіх зусиль у рамках своїх конституційних повноважень аби парламентські вибори в Україні відбувалися суто на пропорційній основі за відкритими списками. Крім того, укладена у 2014 році угода про створення досі чинної коаліції депутатських фракцій "Європейська Україна", одним із учасників якою є фракція "Блоку Петра Порошенка" також містить положення про: скасування депутатської недоторканності, запровадження пропорційної виборчої системи виборів до Верховної Ради України, за якою виборці матимуть можливість голосувати за конкретних кандидатів у багатомандатних виборчих округах (пропорційна система з відкритими списками), прийняття закону, що врегулює процедуру притягнення Президента України до відповідальності в порядку імпічменту. За два роки, на жаль, коаліція депутатських фракцій не виявила політичної волі та не спромоглася поставити відповідні законопроекти на розгляд Верховної Ради. У зв'язку з вищенаведеним з метою завершення політичної реформи, виконання даних виборцям виборцям обіцянок та запровадження в Україні культури і практики політичної відповідальності прошу вас, шановний Петре Олексійовичу, скористатися своїм правом Президента України та визначити як невідкладні для розгляду на шостій сесії Верховної Ради восьмого скликання такі законопроекти, які в повному обсязі реалізують дані вами та вашою політичною силою перед виборчі обіцянки. Перше. Проект Закону про вибори народних депутатів (номер 1068-2). Проект Закону про спеціальну тимчасову слідчу комісії Верховної Ради з розслідування справи про усунення Президента з поста в порядку імпічменту (номер 2278). Проект Закону про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів та суддів (номер 1776). Проект Закону про внесення змін до деяких Законів України щодо недоторканності народних депутатів (номер 5487). П'яте. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запобігання… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд. корупції та конфлікту інтересів у діяльності осіб, які займають політичні посади (2343а) і проект Закону "Про всеукраїнський референдум" (номер 2145а)." Лист відкритий. Будь-які народні депутати, хто підтримує цю позицію, можуть підійти іще і підписатися. Він буде направлений у засоби масової інформації з тим, щоб могли підписатися представники непарламентських політичних партій та громадських політичних рухів. Більше того, я пропоную кожного пленарного вівторка, починаючи з шостої для всіх непарламентських і парламентських політичних партій, громадських рухів, які підтримують цю позицію… кожного вівторка проводити відповідні акції перед Верховною Радою України та Адміністрацією Президента України, щоб нагадувати парламентарям та Президенту про дані ними обіцянки. Дякую. Шановні колеги, Нечаєв наступний і Шемцев передають свої два виступи народному депутату Долженкову. Таким чином, прошу цих обох депутатів зняти з переліку і шість хвилин включити для виступу Долженкову. Будь ласка. Шановні колеги, шановні громадяни України! Тут представник "Народний фронт" говорив про те, що фракція "Опозиційний блок" не підтримувала законопроект щодо децентралізації. Так, дійсно, ми не підтримуємо цю децентралізацію. І ми прямо і відкрито про це говоримо громадянам України. Тому що, по-перше, той законопроект, який ставився на голосування вчора в зал пленарного засідання, нічого спільного з інтересами територіальних громад не мав. Суть того законопроекту, з приводу якого вам нібито дзвонив представник органів місцевого самоврядування, полягав у тому, щоб визначати межі міст та районів, перенести повноваження з районних рад, міських рад, обласних рад до відповідних облдержадміністрацій. Де ж тут децентралізація? Звичайно, фракція "Опозиційний блок" вказані ганебні законопроекти не підтримувала і не буде підтримувати, це по-перше. По-друге, що стосується самої концепції децентралізації. Ви говорите про те, що децентралізація пропонує збільшити фінансову самостійність регіонів, як це відбувається? Фактично 25 відсотків податків на доходи фізичних осіб, які забезпечать 50 відсотків надходжень до місцевих бюджетів, ви переносите, перенаправляєте в державний бюджет – ось ваша децентралізація. Роздрібний акциз з продажу тютюнових, алкогольних виробів ви ж самі скасували, тому що він неефективний, він не адмініструється місцевими податковими інспекціями ось ваша децентралізація. Тому, звичайно, фракція "Опозицій блок" не буде ці законопроекти підтримувати, адже це не децентралізація, а навпаки – централізація влади з позбавленням фінансових ресурсів територіальних громад та навішуванням на них додаткових витрат в сфері освіти, медицини, професійно-технічного навчання. Взагалі мій виступ стосується поточного економічного стану в країні. Необхідно сказати, що економічний стан країни є дуже катастрофічний. На жаль, представники коаліції, чинної влади заспокоюють населення, говорять, що ось-ось настане фінансова макроекономічна стабілізація. Але, на жаль, статистика – річ вперта, з нею дуже важко сперечатися і, на жаль, вона говорить про протилежне. Проголошені першою та другою коаліціями, в які входили всі фракції, окрім "Опозиційного блоку", жодним чином не забезпечили структурних реформ ані в податковій, ані в економічній сфері. Боротьба із корупцією призвела до ще більшої корупції в країні. Якщо в 2011-2012 роках Україна за рівнем ВВП вийшла на докризовий рівень – на рівень 2008 року, то, починаючи з 2014 року, коли власть була змінена, влада була змінена, свій вектор до фінансово-економічної прірви. Рівень інфляції досягає 40-50 відсотків, девальвація гривні – більш ніж 300 відсотків, один з найбільших показників світі. Середня заробітна плата складає приблизно у еквіваленті 190 доларів, коли в 2013 році було 350 доларів. Середня пенсія з 200 доларів в 2013 році знизилась до 60 доларів. Високі темпи інфляції, падіння доходів населення, збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги – все це призводить до зубожіння населення, до зниження їх купівельної спроможності. Де ж тут покращання? Де ж тут реформи структурні, які дійсно покращують життя українського громадянина? Окрім того, економічна політика держави, на жаль, спрямована не на підтримку національного товаровиробника, а на чітке та неухильне виконання вимог Міжнародного валютного фонду. Зокрема, зараз будоражаться в засобах масової інформації дані щодо проведення в кулуарному режимі перемовин з представниками Міжнародного валютного фонду, відповідно до яких пропонують збільшити пенсійний вік, зняти мораторій на продаж земельних ділянок, продовжувати скорочення працівників бюджетної сфери, скасування єдиного податку для працівників малого і середнього бізнесу. Де ж тут реформи? Невже ці реформи сприяють економічному зростанню, зміцненню та покращанню життя, рівня життя населення? Це питання риторичне. Необхідно сказати, що країна перебуває в дуже складному фінансовому становищі, тому що закладений в Державному бюджеті України дефіцит на рівні 77 мільярдів гривень, відображає лише надводну частину айсбергу, тому що зазначені витрати не включають витрати на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, зазначені витрати не включають дотації НАК "Нафтогаз України", дотації, які здійснюються з державного бюджету на рекапіталізацію банків України. фінансово-платіжного балансу ще більший, він сягає біля 200 мільярдів гривень. Необхідно зазначити, що недавня державна політика, спрямована на націоналізацію найбільшого приватного банку, фактично призвела не до націоналізації, а до націоналізації боргів зазначеного банку. В угоду вимог Міжнародного валютного фонду для отримання 1 мільярда доларів українці – платники податків - повинні будуть повернути для погашення кредитів проблемного кредитного портфеля більше 5 мільярдів доларів. Відсутність структурних реформ призвела до падіння переробної промисловості: з 20 Результати економічної політики полягають у падіння експорту, втраті зовнішніх ринків, неефективної дії Угоди про асоціацію через наявність квот, які вже вибрали в січні поточного року. Ми втрачаємо зовнішні ринки, але при цьому експорт не відбувається в країни ЄС. Зовнішній борг – 95 відсотків ВВП. Це політика є неприйнятною. Необхідно йти до політики відмови… Потрібно нам відмовлятися від співпраці з Міжнародним валютним фондом, тому що воно поглиблює, погіршує економічне становище в країні. Необхідно відмовитися від політики підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, адже низький рівень населення не дозволяє йому виживати, фактично 12 мільйонів пенсіонерів поставлені на грань біологічного існування. Тому ми повинні почати з припинення взаємодії з МВФ і початку, дійсно, структурних реформ в економічній і податковій сфері. Дякую.

Шановні колеги, ви знаєте, наприкінці грудня вийшов офіційний Звіт Місії БДІПЛ ОБСЄ відносно їх оцінки голосування в Російській Федерації виборів до Держдуми Російської Федерації. І дозвольте привернути вашу увагу на неприпустимість того факту, що в цьому звіті немає жодного слова про те, що вибори в Криму окупованому проходили за порушенням стандартів. Уявіть собі, що в цьому Остаточному Звіті Моніторингової Місії зазначається, що чотири депутати Державної Думи Російської Федерації просто були обрані у виборчих округах, сформованих на території Кримського півострову. При цьому там чесно визнається, що сама місія не була присутня і не мала можливості спостерігати за виборами в Криму у зв'язку з відсутністю консенсусу між країнами-членами ОБСЄ щодо статусу І очевидно, що там немає жодного слова щодо впливу протиправного голосування в Криму на результати виборів до Держдуми Російської Федерації. Там немає слова про голосування на виборах до Держдуми, що воно відбувалось з використанням сфальсифікованих по суті списків виборців, безпідставного включення громадян України до списків виборців, примусової паспортизації громадян України. І, власне, все це відбувається саме тому, що Російська Федерація докладає максимум зусиль для дискредитації і деградації міжнародних інституцій і намагається досягти в цьому прогресу, нав'язавши власне бачення стандартів демократії. Очевидно, що України як член ОБСЄ не може стояти осторонь таких процесів. Більше того, згідно Мінських угод саме БДІПЛ ОБСЄ має моніторити вибори на Донбасі, якщо вони там відбудуться, якщо там відбудеться демілітаризація. І тому я виступаю з наступною пропозицією, щоб ми звернулися до профільних Комітетів Верховної Ради з питань євроінтеграції і закордонних справ з проханням підготувати заяву від Верховної Ради України до всіх країн-членів ОБСЄ з проханням, щоб вони звернули увагу і на цей звіт, і на сьогодні ту методику, яку використовує БДІПЛ ОБСЄ, з вимогою вдосконалити цю методику, з вимогою, щоб цей звіт був визнаний таким, що не відповідає дійсності, адже немає жодної європейської країни, яка б визнала анексію Криму. через такі звіти відбувається повзуча спроба визнати анексію Криму. І тому я прошу, щоб комітети підготували таку заяву і вже завтра ми прийняли її. І також друге моє повідомлення має інший характер. Я хочу сказати, шановні колеги, що вчора під час виступу одного з лідерів парламентських фракцій я дозволила собі емоційність і використати можливість присутності в президії президії Верховної Ради і висловити свій протест відносно того, що цей лідер фракції людей з обмеженими можливостями в двозначних таких заявах…

українських корів, тварин, що треба з особливою повагою всім нам політикам ставитися до людей з обмеженими можливостями. Парламент ще дуже мало зробив для них насправді. І я закликаю, щоб всі ми брали мужність, коли ми помилилися, коли ми помилилися, визнавати це. Я свою помилку визнаю, закликаю це зробити шановного лідера парламентської фракції. І давайте в новому році демонструвати високу політичну культуру. Дякую за увагу. Будь ласка, пані Ірина у своєму виступі згадала лідера Радикальної партії… Я мала на увазі Олега Ляшка. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, репліка Олег Ляшко. 10:29:34 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Мені прикро, що моя шановна колега Ірина Геращенко порівнює наших найчарівніших жінок з коровами. Ми. справді, з великою повагою ставимося до корів, тому що корова А тепер щодо того, що відбувається в залі. Шановні українці, це світоглядна дискусія, це не особисті речі. Команда Радикальної партії хоче, щоб наша країна була багатою і могутньою. Команда Радикальної партії хоче, щоб українці мали роботу і зарплату, а наші опоненти хочуть, щоб наша країна була сировинною сировинною колонією і "банановою республікою", з якої вони будуть вивозити ліс, землю і піднімати пенсійний вік. От навколо чого дискусія! І ті люди, які довели країну до ручки, які нашу найбагатшу країну хочуть перетворити в "бананову республіку", наші опоненти, з якими ми будемо боротися скільки скільки Господь дасть сил. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, хочу зазначити, що задум виступу Ірини Геращенко полягав в тому, щоб в залі була політична культура і не було образ. Я думаю, це правильний крок. Я закликаю надалі уникати образ, в дискусіях політичних і світоглядних ми маємо користуватись аргументами, а не особистими образами. я звертаюсь до всіх народних депутатів витримувати в залі високий рівень політичної культури. Це є обличчя і України, і перед нашими міжнародними колегами, і найголовніше, перед українцями, і перед українським суспільством. Дякую вам. Ленський Олексій Олексійович передає слово Галасюку для виступу. Будь ласка. Шановний Андрій Володимировичу, шановні колеги народні депутати! Кожен стрибок долара робить біднішим 90 відсотків Знецінення гривні – це по суті податок на найменш забезпечених людей в країні. Чому гривня така хитка? Тому що вона тримається не на міцному фундаменті власної промисловості, власного виробництва, власного експорту та інвестицій, а на хиткому ґрунті кредитів МВФ. Ми маємо гранично негативний торгівельний баланс, протягом десяти років імпорт перевищує експорт, тобто ми значно більше купуємо за кордоном ніж продаємо в світ товарів. Така ситуація не може забезпечити стабільність гривні і добробут громадян. В кращі роки дефіцит торгівельного балансу сягає 2, 3 мільярда доларів, гірші 14, 15 мільярдів доларів США. Скажіть, чи можна наповнити цю бездонну бочку черпачком кредитів МВФ? Жодним чином не можна. Ситуацію виправити можна тільки підняттям власного виробництва. А чи можна підняти власне виробництво, коли головним завданням монетарної політики Нацбанк під керівництвом Гонтаревої ставить так зване інфляційне таргетування, тобто по суті стримування інфляції, замороження економіки. простою мовою. Якщо людина хворіє, у неї висока температура і вона пітніє, то замість того, щоб лікувати цю людину, кажуть, ми тобі не будемо давати пити, а може взагалі тебе засунемо в холодильник. Оце є інфляційне таргетування. Це є повний ідіотизм, яким можна тільки вбити українську економіку, а жодним чином не набути міжнародної суб'єктності і не підвищити добробут громадян. Економіка падає, а зовнішній державний борг України і відсотки на його обслуговування зростають. У бюджеті цього року це понад 110 мільярдів гривень, це абсолютно не припустимо. Нацбанк під керівництвом Гонтаревої при потуранні непрофесійного міністра фінансів ведуть країну до неминучого дефолту. Якщо не міняти цю ганебну монетарну політику Національного банку та економічну політику уряду, як закликає фракція Радикальної партії. Перетворили сьогодні країну на фінансову пустелю, за вартістю кредитів Україна восьма з кінця в світовому табелі про ранги, восьма з кінця! Поряд з Гондурасом, між Угандою і Гондурасом – це неприпустимо. Тому фракція Радикальної партії вимагає відставки голови Національного банку Гонтаревої, зміни монетарної політики Національного банку і спрямування на сприяння економічному зростанню, забезпечення цінової і курсової стабільності гривні, забезпечення поміркованого рівня відсоткових ставок і сприяння повній зайнятості населення, так як це відбувається в Сполучених Штатах Америки. Закликаю підтримати зміни до Конституції України, які ми спільно з вами ініціювали Закінчили ви, так? Шановні колеги! Народний депутат Барвіненко передає слово своєму колезі депутату Гуляєву. БЕРЕЗА Б.Ю. удь ласка, прошу.

только депутату будем все говорить прозоро, как сколько получает. Потому что легко на депутатах говорить, давайте всех министров, давайте все ведомства, давайте непосредственно Администрации портов Украины, пускай они нам покажут, какие заработные платы получает руководство.

Доброго дня, шановний український народе! Доброго дня народні депутати, головуючий! Хочу підняти питання охорони здоров'я в Україні, а саме те, що до сих пір не призначений міністр охорони здоров'я. Людина, яка виконує обов'язки міністра, так, людина гарна, гарний волонтер. Але це не спеціаліст, який має досвід роботи, досвід роботи управлінця, і результат на лице: галузь, ну, ціле міністерство і фактично відомство, яке слідкує за здоров'ям нації, а нам фактично осталося здоров'я нації, тому що ми український народ довели до стану вимираючого жебрака. І саме охорона здоров'я стала основним форпостом. З 2015 року не виконується програма закупівель, і тільки в кінці минулого року хтось по якихось своїм забаганкам, щоб вкрасти державні кошти, в Україну просунув, я маю на увазі, це інформація для силових структур і для розслідувань – ліки, яким вже менше півроку осталося. за кордоном ті ліки, які вже списуються, їх за півроку передають як гуманітарну допомогу. От їх всунули у програму закупівель і направили в Україну. Тобто до кінця третього місяця ми маємо ці ліки використати. Це програми закупівель 2015 року. Тобто ці державні кошти, які були направлені на закупівлю ліків, використані на ліки, які прийшли до нас по гуманітарній допомозі. Тому прошу силові органи розібратися з цим і це рахувати як депутатський запит. Друга частина мого… моєї доповіді, що я хочу підняти, це те, що сталося за перші тижні цього року, а саме є така компанія "Укрхімтрансаміак".Тільки за 13 днів простою даної компанії уже російська компанія… російські компанії, для яких мали були транспортувати аміак, виставили для України 11,5 мільйонів доларів. Пан Полозов, який має російський паспорт, саботує роботу даного підприємства і наносить шкоду Україні. Якщо мали були щось робити, то, будь ласка, розторгніть договори, зробіть це правильно. От! А так цю людину нібито усунули від роботи у даному підприємстві, а він наносить шкоду, що потом ляже – під час виступів народних депутатів прозвучала негативна репліка, негативного звучання на адресу фракції "Батьківщина". І Соболєв Сергій наполягає на хвилині реакції від фракції. Будь ласка, хвилина. Шановні колеги, вже вкотре пробують розказати, яка чудова децентралізація відбувається в Україні. Колега, без якого у Чернівцях не сходить і не заходить сонце, цієї трибуни пробував обвинувачувати фракцію "Батьківщина" в тому, що вона нібито не підтримує децентралізацію. Підтримуємо. Але децентралізація, з погляду фракції "Батьківщина", це чітке закріплення податків на рівні місто, село, селище. Саме в цьому і полягає збереження кожного населеного пункту безпосередньо в Україні. Стосовно даного законопроекту. До тих пір, поки не будуть врегульовані питання, яким чином відбувається фінансування в спільних об'єднаних районах питань землеустрою, питань безпосередньої субвенції освітньої, питань, які безпосередньо полягають в спільному фінансуванні об'єктів, наша фракція не буде голосувати за дані законопроекти. Тому ми наполягаємо на тому, щоб, перш за все, ці питання були врегульовані під час децентралізації. Дякуємо, шановний колего. 10 секунд, будь ласка. СОБОЛЄВ С.В. І тільки це дасть можливість реально розвиватися селу і тим об'єднаним громадам, які добровільно пішли на це. Дякуємо. Дякую вам, шановний колего. Шановні колеги, на жаль, якщо ми будемо репліка на репліку – ми не зможемо перейти до порядку денного. Значить, прізвища не були згадані. Що я пропоную? У нас буде зараз обговорення законопроектів, давайте оговорювати законопроекти, не згадуючи прізвища і не згадуючи фракції. Я закликаю всіх... всіх до високої політичної культури. мінус президії – це те, що тут не можна записатися на виступ, тому я надаю зараз 3 хвилини для виступу своїй колезі пані Оксані Сироїд. І на цьому ми завершуємо виступи, а переходимо потім до уже обговорення порядку денного. Будь ласка, пані Оксана. Я передовсім звертаюся до секретаріату, щоби поставили відео. Будь ласка, поставте, будь ласка, відео. Я хочу, щоб ви ще раз подивилися на ці фото, я хочу, щоби ми про це пам'ятали, тому що в той час, коли Президент, Президент України наголошує у всіх своїх виступах під час усіх зустрічей про те, що Росія буде притягнута до відповідальності за ті злочини, які вона скоює в Україні, в той час як парламент України фактично кожного пленарного тижня звертається до всіх, до всіх наших міжнародних партнерів з вимогою посилити санкції проти Росії, з вимогою визнати Росію державою-агресором; в той час, як кожен українець, який має трішки глузду, особливо ті, хто постраждали, передовсім ті, що постраждали під час війни, і воїни, вони питають, чому ми досі не назвали війну війною, вони питають, чому ми досі не визнали території окупованими. І в той час уряд України фактично встромляє ніж у спину українському народу – і йде російським шляхом реінтеграції. Я кажу про ті рішення, які приймає уряд України впродовж останніх півроку, приймає їх, ігноруючи численні рішення Верховної Ради, передовсім Постанову Верховної Ради "Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької і Луганської областей тимчасово окупованими територіями" ще в 2015 році. Кабінету Міністрів схвалив спочатку Концепцію державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України. концепції, в цій концепції вже навіть немає згадки не те що про війну – навіть по АТО немає згадки? Йдеться про збройний конфлікт на сході України, який невідомо звідки з'явився. Після цього, як прийнята була така концепція, тепер уряд уже в січні приймає план заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької і Луганської областей, де органи державної влади не здійснюють повноваження свої. Я вам хочу сказати, що є в цьому плані: в цьому плані є утримання підприємств, які є на території окупованій; в цьому плані є заохочення використання російської мови, до речі, загравання з якою і стало приводом російської агресії і окупації; в цьому плані є налагодження діалогу з сепаратистами і окупантами, і примирення з ними, замість того щоб розслідувати злочини, які вони скоювали. Уряд вдає, що не гинуть люди, що в нас немає смертей, у нас немає біженців. І при цьому весь тягар збитків за це все покладається на плечі українців, тому що за відновлення мають платити українські платники податків. Я хочу звернути вашу увагу, що це є виключно російський план. Виключно російський план! І план олігархів, які сприяли російській агресії і які зацікавлені збереженню торгівлі на окупованій території. Український шлях один – це визнати окупацію. І до того часу, поки не буде покараний… всі і кожен, хто сприяв російській агресії, хто підтримував її, хто її заохочував, не можна вести жодну мову про реінтеграцію і взаємодію. Тому ми звертаємося до Прем’єр-міністра і до уряду переглянути ці рішення негайно. Ми звертаємося до парламенту підтримати вимогу про перегляд таких рішень. І ми звертаємося до Служби безпеки України відкрити провадження за фактом державної зради стосовно тих осіб, які ініціювали і сприяли таким рішенням. Колаборанти мають бути покарані, інакше ми не будемо мати з вами держави. Дякую.

Я прошу усіх зайти в зал, приготуватися до голосування. Я буду пропонувати перший проект закону за скороченою процедурою. Я дуже прошу усіх зайняти робочі місця і зайти в зал. Будь ласка, запросіть депутатів в зал. Перше у нас – проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо першочергового безоплатного забезпечення санаторно-курортним лікуванням інвалідів війни, які брали участь в АТО). Шановні колеги, я буду пропонувати розгляд цього проекту закону за скороченою процедурою, і я прошу мене підтримати і прошу приготуватись до голосування. Отже, я ставлю на голосування пропозицію розгляду проекту Закону 2215 за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Голосуємо.

Колеги, дане питання "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", воно фактично об'єднує парламент і всіма позитивно сприймається. Ми, звичайно, можемо годину його розглядати. Тоді ми не встигнемо пройти інших питань. І тому я думаю, що тут має бути загальна згода усіх фракцій, щоб ми розглянули його за скороченою процедурою, колеги. Я прошу, ще раз зараз поставлю на голосування і сподіваюсь на вашу підтримку, розгляд за скороченою процедурою.

Колеги, прошу заходити в зал, займати робочі місця. І, колеги, мені щойно повідомили, що автор законопроекту відсутній в залі.

поки немає автора законопроекту 2215, ми почекаємо, поки він прийде, ми переходимо до наступного 3833. Проект Закону Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (щодо надання притулку бездомним особам). буде автор, ми повернемося до 2215. І я ще раз прошу проголосувати і підтримати розгляд проекту Закону 3833 за скороченою процедурою, колеги. Будь ласка, 3833 за скороченою процедурою. Я прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Будь ласка.

Колеги, бачу, немає політичної волі розглядати за скороченою процедурою. Ще раз, так? Голова комітету просить ще раз, я ще раз поставлю. Якщо не буде голосів… Колеги, якщо не буде голосів, ми підемо по повній процедурі, колеги. Будь ласка, займіть робочі місця. Колеги, зараз я в останнє поставлю цю пропозицію, якщо вона не набере голосів, ми перейдемо до повної процедури. Будь ласка, займіть робочі місця. Я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою проекту Закону 3833. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Колеги, готові? Голосуємо. Будь ласка, голосуємо. 10:53:55 Добре. Прошу голосувати, скорочена процедура 3833. Будь ласка, голосуємо. Голосуємо.

Немає політичної волі на скорочену процедуру. Переходимо до розгляду за повною процедурою. Отже, проект Закону про внесення змін до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні". Я запрошую до доповіді народного депутата України Розенблата Борислава Соломоновича. Шановні колеги! Шановний пане головуючий! Сьогодні до вашої уваги ми представляємо законопроект дуже короткий, але дуже слушний. Чому? Тому, що він стосується дозвільних процедур для окремої категорії громадян. Мова йде про реєстрацію місця проживання наших співвітчизників, що опинилися в складних життєвих обставинах, а саме громадян, які не мають житла. Рік тому ми ухвалили закон, який встановлював правила реєстрації місця проживання для бездомних громадян. Але в ході його застосування вилились окремі моменти, що потребують вдосконалення. Перше. За законом особа може зареєструвати місце проживання лише за адресою соціальної установи, що створена органом місцевого самоврядування. Як ми знаємо, чинне законодавство дозволяє створювати відповідні центри благодійним та громадським організаціям. За своїм статусом такі центри обліку нічим не гірші за ті, що створюються місцевими радами, але право щодо реєстрації вони не мають. У зв'язку з цим вдається цілком справедливим зрівняти у таких правах комунальні заклади та заклади, що створюються громадськими… громадським сектором. Друге питання. Станом на сьогодні зареєструвати своє місце проживання бездомна особа може лише за адресою тих закладів, де вона безпосередньо проживає. Слід визначити, що надання притулку є тільки однією із соціальних послуг, що надаються в нашій державі. При цьому більшість таких громадян не проживають у соціальних закладах, а лише отримують в них окремі соціальні послуги. За законом, ці громадяни також мають зареєструвати своє місце проживання, але стаття 6.1 закону позбавляє їх такої можливості. Тому законопроект пропонує надати бездомним особам право на реєстрацію не лише в разі безпосереднього проживання в соціальній установі, а також у випадках, коли такій особі спеціалізована установа надає інші соціальні послуги. Прошу взяти до уваги, що законопроект дуже короткий. Він отримав позитивні висновки відповідних робочих органів Верховної Ради. Вважаю, що він не містить у собі положень, які потребують окремого доопрацювання між читаннями. Тому я пропоную проголосувати не тільки його за основу, а й в цілому. Дуже вам дякую. До співдоповіді… А!? Три хвилини, будь ласка, питання. Запис – три хвилини.

Ігор Мосійчук, Радикальна партія. Шановний пане доповідач, скажіть, будь ласка, можливо, краще не закони про бездомних громадян приймати, а робити так, щоб в нашій країні не було взагалі бездомних громадян? Можливо, краще почати працювати над тим, щоб уникнути такого ганебного явища в центрі Європи як бездомні громадяни? Можливо, краще потрібно працювати над розвитком власної економіки, над розвитком власної промисловості ніж займати бездомними громадянами, а вірніше їх множити з кожним роком? Дякую. Дякую за запитання. Але, перш за все, я хочу просто вам запевнити, що поки ми будемо займатися соціальним розвитком нашої країни, ці люди вже сьогодні знаходяться в таких тяжких умовах. І якщо ми дійсно будемо чекати поки ми не наведемо лад в нашій країні, то ці люди просто можуть, вибачте мені, померти. Тому я просто пропоную цим законом сьогодні вже якимось чином врегулювати цю норму, а вже далі рухатись всім складом Верховної Ради України для поліпшення економічного і соціального стану в нашій країні. Борис Соломонович, у мене, власне, не до вас запитання з цього закону. Зрозуміло, тут потрібно голосувати. Я хочу, щоб ви звернулись зараз до всіх депутатів у сесійній залі припините те, що відбувається. Неголосування за скорочену процедуру показує, що або великій частині депутатів взагалі немає ніякої різниці, який зараз закон обговорюється. Про що можна говорити зараз по повній процедурі? Треба голосувати зараз, припинити виступи і переходити до порядку денного. У нас величезна кількість серйозних законопроектів. Професійно технічна освіта, знову піднімається питання сьогодні фінансування цієї галузі, регламентні питання і так далі. Тому, будь ласка, давайте всі спільно голосувати там, де потрібно по повній процедурі, є такі закони, там треба йти, але, де ми маємо скоротити кількість своїй виступів, емоційних в тому числі, давайте це будемо робити. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І останнє запитання – Семенуха Роман Сергійович. Будь ласка. Шановний доповідач, у мене запитання по суті законопроекту. Текстом редакції пропонується розширити коло суб'єктів реєстрації безпритульних осіб, не лише за ……. для бездомних створеними органами місцевого самоврядування, а також і громадськими організаціями. І водночас скасування вимоги обов'язкового проживання безпритульного в Центрі обліку бездомних для реєстрації такого безпритульного. На нашу точку зору, ми ретельно вивчали на фракції цей законопроект, може призвести до значних маніпуляцій, фальсифікацій через масову реєстрацію таких людей під час проведення будь-якої виборчої кампанії. Чи, власне кажучи, вже було не раз, наприклад, на 25 окрузі в місті Дніпро і в багатьох-багатьох інших містах, про що дуже часто і неодноразово фіксувала громадська організація ОПОРА. Тому запитання таке до вас: чи не стане це ще більш розширенням можливостей для зловживань, фальсифікацій, що може бути наслідком викривлення результатів виборів. Дякую. Дякую за питання. Коли ми створювали цей законопроект, ми взагалі не мали ніякої собі уяви, що він може якимось чином впливати на виборчу систему чи вплинути на виборчі списки тих чи інших осіб. Ми, перш за все, думали про людей, які сьогодні потребують нашого захисту, захисту соціальних громад, захисту соціальних організацій, які сьогодні можуть собі дозволити утримувати цих людей. Я вважаю на сьогоднішній день, ці люди, які опинились на межі свого виживання, вони думають, перш за все, не про вибори, а про те, як їм вижити. Тому я вас, шановний, ну… як би ваше запитання дуже слушне, але ми, дійсно, думали тільки про тих людей, які сьогодні потребують нашої допомоги. Ніяких виборчих процесів ми не мали на увазі. Не сприятиме цей законопроект фальсифікаціям на виборчих процесах, це я вам гарантую. Ті організації, які сьогодні роблять, ну, святу справу, підтримують цих людей, вони, перш за все думають, як сьогодні виживать і як робити все те, щоб ці люди мали можливості в суспільстві знайти своє місце. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Дякую вам за доповідь, за відповіді на запитання. А до співдоповіді запрошується голова Комітету з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Немиря Григорій Михайлович. Будь ласка. Дякую, пане Голово! Шановні колеги, я звертаюся до всіх присутніх підтримати цей законопроект. Зразу ж, реагуючи на запитання колеги із "Самопомочі", хочу зазначити, що тут йдеться не лише про бездомних громадян, але й про безпритульних дітей також. Я думаю, це важливо враховувати. Суть законопроекту дуже проста. Зараз відсутня можливість реєструвати місце проживання, якщо це установа, заклад, створений громадськими організаціями або благодійними організаціями. Це законопроект, спрямований на те, щоб захистити права бездомних громадян, безпритульних дітей, які не мають постійного місця проживання. комітет розглянув цей законопроект, і одноголосно – підкреслюю, одноголосно, а в комітет входять і представники опозиції, і двох партій, які складають більшість – підтримав цей законопроект. Натомість у зв'язку з тим, що він не попадав до пленарної пленарної зали, в липні цього року Кабінет Міністрів вніс свій законопроект, направлений на те ж саме вирішення того ж самого питання, але який має редакційні відмінності від основного законопроекту, який запропонований колегами Розенблатом, Чубаровим та іншими. зв'язку з цим Комітет з прав людини на своєму засіданні 21 вересня розглянув ці питання і рекомендує Верховній Раді України проект Закону (номер 3833) про внесення змін до Закону України про свободу пересування та вільний вибір місяця проживання (щодо надання притулку бездомним особам) прийняти за основу та доручити Комітету з прав людини у скорчені строки підготувати його до другого читання, з урахуванням законодавчої пропозиції Кабінету Міністрів України, яка викладена в проекті закону (за реєстраційним номером 4920). Зазначу також, що така пропозиція комітету підтримується повністю і Головним науково-експертним управлінням. Прошу підтримати. Дякую. Будь ласка, залишайтеся на трибуні, Григорій Михайлович. Ще 3 хвилини – на запитання і відповіді, будь ласка, прошу провести запис до співдоповідача. Будь ласка. Бахтеєва Тетяна Дмитрівна, будь ласка.

Я дякую за підтримку. Хочу зазначити, що станом на 1 січня минулого року в Україні було майже 35 тисяч офіційно зареєстрованих бездомних. Але саме тому я погоджуюсь з тими колегами, які вважають, що реальні цифри більші, оскільки не реєструються місця проживання тих бездомних, безпритульних, які проживають у закладах соціального захисту, які створені за договорами з органами місцевого самоврядування, місцевою владою, благодійними фондами або громадськими організаціями, зокрема і міжнародними громадськими організаціями. Я думаю, ми маємо розуміти, що права людини є неподільні, і в цьому сенсі права бездомних людей, бездомних громадян, безпритульних дітей мають бути такими самими, які мають дім і притулок. Дякую. Сотник Олена Сергіївна, будь ласка. 11:07:33 СОТНИК О.С. Дякую. Я одразу перейду до питання до голови комітету. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте, що специфіка відносно бездомних дітей вона має бути однаковою? І те, що зазначеному в даному законопроекті достатньо, щоб вирішити питання по бездомних дітях? питання бездомних дітей – воно якраз має вже на сьогоднішній день комплексне вирішення і певну кількість етапів. Тут немає питання і проблеми в реєстрації їх місця проживання, питання в тому, щоб далі, як відбувається перерозподіл цих дітей, відповідно встановлення причин бездомності і так далі. Я думаю, що… мені все ж таки цікаво щодо цілей цього законопроекту відносно дітей. Дякую. колега Сотник, дякую за запитання. Я не говорив у своєму виступі або в коментарях, що прийняття цього закону вирішить питання безпритульних дітей, але принаймні воно вирішить питання щодо реєстрації місця проживання безпритульних дітей. І в цьому сенсі це якраз той внесок невеличкий, безумовно, тому що він не стосується всього комплексно питань щодо безпритульних дітей, і ми маємо різний досвід щодо того по всій країні. Ваше запитання щодо можливості маніпулювання під час виборчих кампаній щодо проблем, які існують з виборчою комісією, з реєстром виборців, воно слушне запитання. Але якщо на цьому лише ґрунтуватися, то фактично ми не можемо взагалі рухатися вперед, і жертвами в цьому сенсі як раз будуть найбільш незахищені, бездомні громадяни, безпритульні діти. Тому я закликаю вас зважити на це і зробити маленький крок щодо вирішення елементарного питання: надання можливості реєстрацій місця проживання. Дякую. І останнє запитання – Іллєнко Андрій. 11:09:30 ІЛЛЄНКО А.Ю. Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Шановний пане доповідачу! Насправді, безумовно, необхідний цей закон. Ми розуміємо, яка проблема існує з безпритульними людьми і особливо безпритульними дітьми. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день, на превеликий жаль, через економічну скруту, через відсутність підтримки з боку держави багато людей опиняється в такій кризовій життєвій ситуації, ми не можемо кинути їх на призволяще. І тому, безумовно, треба голосувати в першому читанні. Єдине що все-таки хотілося, щоб до другого читання була проведена певна робота і ми унеможливили навіть будь-яку теоретичну можливість маніпулювання цим питанням в момент виборів, тому що насправді це можливо. Ми розуміємо, наскільки цинічними є деякі люди, які можуть використовувати навіть такі питання в деяких маніпуляціях, тому це треба буде врахувати в другому читанні. Дякую. 11:10:38 НЕМИРЯ Г.М. Дякую. Дякую, колезі Іллєнку за слушний коментар і запитання. Я погоджуюсь з пропозицією врахувати це, але хочу зазначити також, що це не є business

другого читання, подивитися яким чином можна мінімізувати можливість маніпуляцій і зловживань під час проведення виборчих кампаній. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Дякую за співдоповідь, Григорій Михайлович. Ми переходимо до наступного розділу регламенту. Це виступи від фракцій. Потім будуть виступи від депутатів, але спочатку виступи від фракцій. Прошу провести запис на виступи, будь ласка.

світоглядної дискусії, яка відбувається між командою Радикальної партії і групою євробалаболів, які окопалися в українському парламенті. і підтримуємо, і будемо підтримувати не словами, а ділом бездомних людей, яких, на жаль, довели до такого стану. В часі новорічних свят різдвяних фракція Радикальної партії, наша команда на місцях відвідувала всі притулки, відвідували пункті обігріву і допомагали бездомним. Але, власне, про що мова? Мова про те, що цих людей до цього довели і продовжують доводити, і продовжити множити кількість бездомних людей. Вчора на цю трибуну вийшла людина, вийшов парламентар, який є автором законопроекту про продаж української землі і водночас родичем найбільшого аграрного олігарха країни Андрія Веревського. Зрозуміло для чого і кому потрібен продаж української землі. Так от, євробалаболи хочуть, щоб ми продавали український ліс. Євробалаболи хочуть, щоб ми продавали українське зерно, український металобрухт, українську сировину. А ми хочемо, щоб в Україні вироблялись українські меблі, українські автомобілі, вироблялось борошно, перероблялась сільгосппродукція. Ось в цьому і є принципова різниця, в цьому є різниця між командою Радикальної партії і тими, хто просто "балоболить", а насправді прислуговується компрадорам, прислуговується тим, хто хоче визискувати Україну! І саме тому, враховуючи, що це дійсно дискусія, яку не потрібно переносити на особистості, на Таїланди, на захворювання чиїх чи ще на що-небудь, фракція Радикальної партії заявляє і зараз готує проект постанови про звільнення, про відставку віце-прем'єр-міністра з європейської інтеграції Климпуш-Цинцадзе за зраду національних інтересів на міжнародній арені. Слава Україні! Дякую. Зараз від "Блоку Петра Порошенка" народний депутат Мельничук. Він виступає з місця. Будь ласка, пане Мельничук. Шановні колеги! Маленька ремарка до попереднього виступаючого. Перед тим, як требувати відставки віце-прем'єр-міністра і дуже перейматися судьбою безхатченків, можна поступити слідуюче. Попередньому виступаючому можна свій маєток поміняти на три однокімнатних квартири хоча би. Дві віддати безхатченкам і таким чином рішити хоч чуть-чуть проблему людей. не перебивав. Да, я вас не перебивав, коли ви виступали. Насправді цим законопроектом ми даємо людям, позбавленим власного житла, можливість мати вільний доступ не тільки до адміністративних послуг у створених громадах, а й вільно пересуватися територією України. До фракції "Блоку Петра Порошенка" неодноразово звертались багато благодійних організацій, які займаються безпритульними. Виражали підтримку цьому законопроекту і просили, безумовно, за нього проголосувати. Тому щиро просимо парламентарів, запевняємо у тому, що фракція "Блоку Петра Порошенка" одностайно підтримає цей законопроект, і давайте дамо можливість втілитися йому в життя. Щиро вам дякую. Дякуємо вам, шановний колего. Будь ласка, від фракції "Самопоміч" народний депутат Романова. 11:16:30 РОМАНОВА А.А. Об'єднання "Самопоміч" з величезною повагою ставиться до безпритульних дітей і до бездомних, до безпритульних, але справа в тому, що цей законопроект він не вирішує проблему проживання та надання місць

соціальні установи надають місця проживання і там ця людина має реєструватися. Даним законопроектом нам пропонується реєструвати людей там, де їм просто надають соціальні послуги. Поняття "соціальної послуги" воно дуже-дуже обширне. Під соціальною послугою може бути незначна послуга, не така як проживання. ми вбачаємо у даному законопроекті величезні ризики маніпуляцій під час виборчих кампаній. Тому що на своєму окрузі можна створити будь-яку громадську організацію і в якій зареєструвати будь-яку кількість безпритульних осіб. Як правильно відмітила пані відмітила пані депутат, на сьогодні в Україні немає чіткої статистики кількості безпритульних та бездомних осіб. Тому об'єднання "Самопоміч" утримається від голосування за даний законопроект. Дякую. Шановні колеги, згідно Регламенту зараз я прошу записатися на обговорення цього законопроекту народних депутатів України. Будь ласка, запис.

Будь ласка, Вікторія Пташник. Шановні колеги, я все-таки дуже закликаю нас всіх дотримуватися політичної культури, і давайте обговорювати законопроект, а не обмінюватися

Пане Рефате, просимо вас. Шановні колеги, виступає наш шановний колега Рефат Чубаров, який представляє тут окупований Крим в тому числі. Будь ласка. Шановна Голова! Шановні колеги! Мій виступ, можливо, буде трошечки не по темі, але все воно приходить до питання пов'язаного з нашими громадянами, з відчуттям в суспільстві. Відомо, що темрява посилюється перед світанком. Це також, очевидно, як і те, що міжнародні злочинці, яким, безумовно, є і Путін, аби уникнути покарання кидають всі свої зусилля задля шантажу, виставляють навколо ультиматуми. Але, щоб не відбувалося в країні, нам всім потрібно зберігати єдність, волю, боронити себе і свою землю. Я це говорю для того, що нам треба бути дуже обережними в своїх виступах. Вчорашнє публічне висловлювання нашої колеги народного депутата України Надії Савченко про те, що, мовляв, задля повернення Донбасу треба відмовитися від Криму є не лише вкрай неприйнятним, але глибоко образливим, цинічним та зрадницьким по відношенню до всіх громадян України, до кримськотатарського народу, що залишаються заручниками у російських окупантів. Прикро, що таке висловлювання допустила людина, яка сама пройшла через жахи російського полону, через російські тюрми. Я сьогодні отримав зранку достатню кількість дзвінків з Криму. Люди вимагають пояснень, люди вимагають чіткої позиції держави. Я говорив вже телефоном з Надією, шановною нашою колегою, я сподіваюсь, що вона уточнить свою позицію: жодної поступки агресорові. Більше того, я з цієї трибуни хочу закликати Президента України якомога скоріше скликатиКонституційну комісію і нам вже зайнятися статусом Криму, майбутнього нашого півострова з моменту його повернення до фактичного фактичного контролю. Отже, шановні колеги, ми знаємо одне, що задля збереження України, задля подальшого розвитку, задля вирішення всіх тих питань, які є актуальними для громадян України, жодної поступки українських земель. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам, пане Рефат, за державницьку позицію. І зараз до слова запрошується народний депутат від "Опозиційного блоку" пан Німченко. Будь ласка, пане Німченко, з місця.

принять, прежде всего, не несет той полноты проблемы, которую должен он решать, подобный закон.

Дальше. Раз это по ту сторону разделение фронтового, так будем называть его,

Передає слово своєму колезі. З трибуни. Олегу Ляшку, передає, звичайно. Ну, всі ж знають ваше прізвище, шановний Олеже. 11:24:44 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, звідки беруться бездомні, хто із вас знає? Бездомні не з повітря падають, і не з Марсу прилітають – це наші громадяни України, які внаслідок зубожіння, внаслідок того, що у них немає де працювати, за що утримувати своє житло, себе, вони перетворились в статус бездомних. Багато із цих людей, які сьогодні бездомні вони втратили житло, тому що вони пенсіонери, у них забрали це житло через різні шахрайські схеми. Їх не захистили ні правоохоронці, ні судова система, у них немає можливості працювати і заробляти. І тому, коли ви хочете побачити, що таке бездомні ви б за прикладом команди Радикальної партії, яка на різдвяні, на новорічні свята годувала бездомних по всій країні, хто з вас прогодував цих людей? Хто з вас із свого столу новорічно-різдвяного, який ломився від наїдок,

колишні лікарі, ходить в обдертій шубі, якій 40 років, яку колись достойна людина носила, сьогодні він ходить, риється по мусорках. І тому, коли ви тут розглядаєте законопроекти, морочите людям голову вам треба один законопроект, щоб ці бездомні голосували за владу – от яка мета того законопроекту, який ви розглядаєте. А насправді ваша політика, компрадорська, вашої нинішньої влади і парламентської більшості приводить до того, що скоро вся Україна бездомними стане. Вся Україна! Тому що ви позбавляєте в людей роботи, зарплати. Ви хочете перетворити Україну на бананову республіку, на сировинну колонію. І ви хочете проти нашої політики, яка для українців дає роботу. Да я вас, як танк, переїду кожного, хто хоче в українців забрати роботу, зарплату і можливість жити в своїй рідній країні достойно. І тому єдина можливість подолання проблеми проблеми безробіття – це працевлаштування, захистіть людей, дайте їм нормальні тарифи, дайте їм зарплату, дайте їм нормальні пенсії, щоб вони не побирались і тоді в країні не буде бездомних. Окрема категорія бездомних – це діти. Коли дитина закінчує інтернат, вона нікому не треба, вона кинута на призволяще. Я виховувався 5 років у дитячому будинку прилуцькому і з 1-го по 11клас – в інтернатах, я краще всіх вас знаю, що таке діти-сироти і дитдомівські діти. Чи допомагає сьогодні їм держава? Ні, не допомагає. Ці діти або йдуть на Окружну, або в тюрму, або в тюрму, або в бездомні. Замість того, щоб проводити державну підтримку фізичної культури, спорту, здоров'я нації – це все те, за що виступає Радикальна партія. І ви, паразити, хочете нас зупинить?! Не вдасться! Ще раз закликаю всіх колег до поваги один до одного. І до слова запрошується народний депутат Голуб від "Блоку Петра Порошенка", З місця, будь ласка, народний депутат Голуб. Будь ласка, мікрофон пану Голубу увімкніть з місця. Дякую. Владислав Голуб, 197 виборчий округ, Черкащина. Ірино Володимирівно, я буду до вас звертатися. Ну, передусім, щодо суті законопроекту, щоб не порушувати Регламент, фракція "Блоку Петра Порошенка" буде підтримувати зазначений законопроект. Але я звернусь до вас, і просто хотів би, щоб Закон України "Про Регламент Верховної Ради України" дотримувався все ж таки в цій сесійній залі. Як і вчора, так і сьогодні неодноразово виступи однієї із фракцій у парламенті постійно виступають не з предмету питання законопроекту. Згідно 36 статті Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", головуючий припиняє виступ зазначеного народного депутата, якщо він не стосується предмету розгляду питання, має якісь образливі виступи і так далі. Шановна пані головуюча, я до вас особисто звертаюся, щоб ви припиняли такі виступи народних депутатів, коли вони не просто межують з якоюсь там образливістю чи що, а взагалі котрі не стосуються предмету розгляду питання. Дякую. Дякую вам. Шановні колеги, я ще раз дуже прошу дотримуватися 36-ї статті нашого Регламенту, не заважати головуючому вести засідання і шанувати один одного. Будь ласка, я дуже прошу вас! Я переконана, що ми досягнемо успіху у взаємоповазі і любові один до одного у 2017 році під головуванням шановного спікера Верховної Ради України. Я передаю зараз слово для виступу шановному колезі позафракційному пану Матківському. Будь ласка, увімкніть мікрофон. 11:30:02 МАТКІВСЬКИЙ Б.М. Прошу передати слово Олегу Мусію. Олег Мусій, 124 виборчий округ, Сокальщина, Червоноград. Шановні народні депутати, я прошу вас підтримати вказаний законопроект з багатьох ознак, але в першу чергу з того, що нарешті цим законопроектом впорядковується порядок залучення недержавних організацій до допомоги безхатченкам. Виявляється, у нашому українському законодавстві це… цю функцію покладено виключно на державу, і багатьом громадським організаціям, благодійним фондам, які мали би можливість залучати донорські кошти, мали би можливість залучати меценатські кошти, вони не мають юридично такої можливості. Тому цей пункт, який прописаний у законопроекті, є дуже важливим для побудови в Україні, у тому числі, громадянського суспільства і можливості допомогти, хоча би як держава не здатна, не може допомогти безхатченкам, то, можливо, це будуть робити зацікавлені громадські організації. І хочу зняти, можливо, це застереження, яке висловлюють наші колеги із "Самопомочі", вони всюди вбачають ворогів: влада буде маніпулювати, влада буде щось робити з тими безхатченками, голосувати за них. Ну, насправді, в списки виборців потрапити не так дуже просто, для цього потрібна реєстрація обов'язково і в списки виборців – це довга процедура. Тому я тут взагалі не вбачаю жодної маніпуляції. І скільки у нас тих безхатченків, якщо десь збереться їх там 10 чи 20 людей і вони зможуть отримати соціальну допомогу, то той ризик, про який ви говорите, він є абсолютно нікчемним. І попросив би всіх звернути на це увагу і, якщо не буде не заперечень залу, то, можливо, навіть підтримати цей законопроект і не тільки за основу, а й в цілому. Дякую. Дякую вам, шановний колего Мусій. І зараз до слова запрошується пан Шурма, Ігор Шурма від "Опозиційного блоку". З місця, будь ласка, ввімкніть мікрофон. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". "Опозиційний блок" буде підтримувати даний законопроект у прийнятті його за основу, оскільки він починає хоча б якось привертати увагу до проблем тих людей, які втратили домівку і не мають фактично де проживати. Вирішується питання хоть якимось чином їхньої реєстрації. І саме основне, як говорив попередній виступаючий, про те, що до вирішення цього питання є залучення недержавних, неприбуткових організацій. Ми будемо підтримувати цей законопроект, але виключно за основу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І, будь ласка, до слова запрошуємо народного депутата, шановного пана Кишкаря Павла. пане Павле Кишкар, прошу відірватися вас від розмови з вашим колегою і запрошую вас до слова. Знімаєте ваше слово. Народний депутат Наєм. Теж не хоче виступати. Пані Тетяна Юзькова, вельмишановна, ви будете брати слово? Ви зараз... Ні, теж не будете. Шановний колего Вовк. Теж не буде. Шановний колего Іллєнко. Будь ласка. Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Шановні колеги, сьогодні у нас ми бачимо день, коли не розглядаються ті, напевно, надважливі законопроекти, які сьогодні потребує український народ. І загалом ми бачимо, що на цьому тижні фактично порядок денний не є дуже насиченим, і це дуже погано. Але в даному випадку нам необхідно проголосувати за цей закон, хоч лише і в першому читанні, для того щоб до другого читання відповідно його доробити, зняти всі небезпеки, які там є, з точки зору можливого маніпулювання під час виборів, і підтримати людей, які сьогодні опинилися на вулиці, які не можуть сьогодні мати своє житло. І треба розуміти, що так, цьому, звичайно, посприяла війна, коли багато людей втратили житло внаслідок бойових дій, також і посприяла катастрофічна економічна ситуація. І коли сьогодні бачиш ті вимоги, які висуває Україні Міжнародний валютний фонд, то я так розумію, що вони прагнуть, щоб в Україні кількість людей на вулиці збільшилася в десятки разів. Тому що те, що пропонується: підвищення пенсійного віку, ліквідація спрощеної системи оподаткування, ринок землі так званий, багато інших, абсолютно антисоціальних, антинаціональних речей, - є абсолютно неприйнятними. Це треба усвідомлювати. І якщо вести політику в своїх національних інтересах, якщо вести політику не на те, щоб Україна просто була сировинним придатком інших держав, а була країною, яка виробляє високотехнологічну продукцію, яка створює додану вартість, тоді не буде у нас такої кількості бездомних людей, тоді люди матимуть роботу, матимуть житло і не треба буде нам просити кредити, заганяючи свою країну далі в боргову яму. І тоді нам такі закони в принципі будуть непотрібні. А зараз треба голосувати в першому читанні "за". Отже, шановні колеги, ми завершили обговорення. Зараз я надам слово заключне для Розенблата Борислава Соломоновича. І я прошу Секретаріат Верховної Ради запросити усіх депутатів в зал. І прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Ми зараз переходимо до прийняття рішення. Колеги, будь ласка, заходимо в зал. Перепрошую, від міністерства я ще дам слово заступнику міністра. Будь ласка, виступайте. Послухаємо позицію міністерства. Шановний головуючий! Шановні народні депутати! Станом на сьогодні бездомні особи мають право отримати місце реєстрації лише за умови, якщо вони проживають в створених комунальних установах. Якщо вони проживають. Натомість та достатньо немала кількість бездомних осіб, які користуються послугами нічлігу, фактично не мають права бути зареєстрованими, оскільки місця проживання у них немає. У них є лише місце перебування. ми закликаємо вас підтримати сьогоднішній законопроект, він дуже важливий, за основу з тим, щоби в процесі доопрацювання врахувати положення урядового законопроекту під номером 4920. І ми просимо повністю підтримати позицію Комітету з питань прав людини, національних відносин і… національностей та міжнаціональних відносин. Дякую. Дуже прошу підтримати за основу. Дякую вам, колеги. І тепер заключне слово. Прошу усіх заходити в зал, колеги. Будь ласка, Розенблат Борислав Соломонович. Шановні колеги, я сьогодні ще раз хочу звернутися до вас підтримати цей законопроект. Я розумію, сьогодні виникли ризики, про які ми даже не спостерігали і даже не думали про виборчі процеси в Україні, попросити вас підтримати в цілому. Але, дійсно, не хочу зволікати з цим питанням, не хочу, дійсно, щоби люди, які сьогодні потребують нашої допомоги, ввійшли в якісь політичні процеси, і я погоджуюся, що давайте приймемо в першому читанні за основу, і по скороченій процедурі і до другого читання ми його проголосуємо. Я вважаю, що сьогодні ми повинні підтримати цих людей, які сьогодні так потребують нашої уваги. Дякую. І сподіваюся на ваше голосування. І прошу зайти в зал для того, щоб проголосувати. Шановні колеги, в ході обговорення ми побачили, що не всі фракції підтримують і тому необхідна мобілізація хто прихильний цього закону. Комітет запропонував прийняти за основу і в цілому, але я думаю, буде правильним, як я поставлю тільки за основу, це буде більше шансів для підтримки. Щоб усі ці застереження, які є... Я нічого не чую. Отже, колеги, я поставлю лишень за основу, як і пропонував представник комітету. І я прошу всіх приготуватись до голосування. Колеги, будь ласка, займаємо робочі місця. Колеги, по фракціях допоможіть змобілізувати. Не всі на робочих місцях зараз. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (щодо надання притулку бездомним особам) (№ 3833) за основу, колеги. Лишень за основу. Всі правки можна буде внести між першим і другим читанням. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо 3833 за основу. Прошу проголосувати. За-210 Колеги, чи є якісь правки, які можуть нам допомогти вийти на рішення? Підтримуєте в першому читанні, так? В першому читанні. Я і говорю, в першому читанні, колеги. Будь ласка, заходимо в зал. Зараз я повернусь, я поставлю тільки в першому читанні, тільки в першому читанні, будь ласка, заходимо в зал. І я прошу підтримати в першому читанні. Всі поправки і пропозиції, які є, ми зможемо внести між першим і другим читанням. Будь ласка, заходимо в зал, займаємо робочі місця. Отже, колеги, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до 3833, я поставлю лишень за основу, лишень в першому читанні. Прошу підтримати повернення до 3833 проекту закону і прошу проголосувати. Будь ласка, голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Повернулись, колеги. Прошу змобілізуватись. Я наголошую: лишень за основу. Я прошу змобілізуватись і підтримати. Колеги, будь ласка, заходимо на робочі місця і я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір проживання в Україні" (щодо надання притулку бездомним особам) (3833) за основу. Тільки за основу, колеги. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. За-230 Рішення прийняте, колеги. Я хочу сказати, зараз у нас будуть, я прошу не розходитись, зараз будуть два виступи від фракцій, а потім ми переходимо до важливих постанов, і нам буде важлива теж мобілізація всіх народних депутатів. Отже, я у послідовності: перші подали заяву на виступ фракція "Опозиційний блок" і "Воля народу". І вони згодні замінити перерву на виступ. Я надаю 3 хвилини для виступу Ігорю Шурмі. Будь ласка. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Спонукати до виступу сьогодні мене змусила заява Прем'єр-міністра про те, що на дев'ятому місяці роботи уряду вони приступають до політичних консультацій щодо оформлення кандидатури на посаду Кабінету Міністрів. Скажіть, будь ласка, де ви бачили в світі цивілізовану розвинену державу, де уряд працює 9 місяців без міністра охорони здоров'я? Сьогодні цей неповноцінний уряд, а саме такий є він без міністра охорони здоров'я, робить і неправильні висновки стосовно того, що відбувається при голосуванні, нам говорить, що прийнята Концепція розвитку охорони здоров'я. Хотів би нагадати і пану Кубіву, і пану Гройсману, про що вони говорять, що прийняття Концепції розвитку фінансування охорони здоров'я і прийняття концепції громадського здоров'я це не є Концепція розвитку національної системи охорони здоров'я. Це лишень є легенькі фрагменти, невпевнені фрагменти, які до нічого не приведуть. А, якщо, ви вважаєте, Постанова Кабінету Міністрів про перерозподіл коштів і про зміну фінансування "ОХМАТДИТ" реформою, то вам повинно бути соромно за це. Ми вимагаємо внесення в зал кандидатури на посаду охорони здоров'я. Вносьте, Кабінет Міністрів, кого хочете, в нас своя позиція є однозначна, ми не будемо підтримувати кандидатуру Супрун. Якщо більшість, яка вже одного разу на сьогоднішній день посадила в крісло історика Квіташвілі, який завалив всю роботу, ліки, які він закуповував в 2015 році по сьогоднішній день не поставлені, то, будь ласка, голосуйте за Супрун і несіть за це відповідальність. Чому ми не будемо голосувати за Супрун. Тому що на сьогоднішній день не запропонована і не прийнята Концепція розвитку національної системи охорони здоров'я. Сьогодні не реалізується вже діючий Закон про екстрену медичну допомогу, який гарантує безпеку життєдіяльності людей. Сьогодні держзакупівлі на 2016 рік є повністю завалені і нічого не закуплено. На сьогоднішній день ми всі говоримо: "Не фінансується охорона здоров'я в повному об'ємі". В мене є запитання до тимчасово виконуючого обов'язки. Яким чином ви підписали цей бюджет в своєму відомстві, де бракує грошей? Чому на засіданні Кабінету Міністрів ви не відстоюєте інтересу ні людей, ні працівників охорони здоров'я? Нам сьогодні, більше того, пропонують американську модель системи охорони здоров'я. Я не кажу, що вона погана, але в мене є запитання чому 12 січня Сенат Сполучених Штатів Америки розпочав процедуру відкликання "Обамакер" – медичного страхування, яке було Чи приймала участь в прийнятті цієї програми пані Супрун? Ми вимагаємо внесення кандидатури, і нехай беруть відповідальність за стан справ в охороні здоров'я. Дякую. Наступна заява від двох фракцій – "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту" – і три хвилини надається для виступу Дмитру Лубінцю. Я прошу, після того ми переходимо до наступних питань, прошу всіх залишатися в залі. Будь ласка, пане Дмитро. Доброго дня! Лубінець Дмитро, мажоритарний виборчий округ номер 60, Донецька область, місто Волноваха. Я як представник українського Донбасу хотів би зараз, сьогодні звернутися до всіх своїх колег. Я хочу, щоб ви дві хвилини послухали людину, яка кожен день бачить, що це насправді є війна у нас на сході, а не тільки через фотографії, які нам показують інколи. Так ось я хотів би сказати, що рівно два роки тому у нас в Києві відбувався "Марш єдності" під єдиним гаслом "Я – Волноваха" і ми всі згадували загиблих, які загинули просто в цій російській агресії на сході нашої країни. Я хотів би зараз звернутися до всіх нас, що напередодні Дня соборності, замість того, щоб розхитувати ситуацію, роз'єднувати Україну і знову її ділити на сорти, ми повинні її з'єднувати і думати тільки про про одне-єдине, як перемогти нашого ворога і зберегти нашу країну. Я хотів би також сказати всім, що Україна не закінчується в межах одного виборчого округу або в межах одного населеного пункту. Я хотів би сказати, що свій патріотизм, народні депутати, потрібно тут показувати, в сесійній залі, наприклад, коли голосування за державний бюджет України, де величезне фінансування на наші Збройні сили, які захищають нашу з вами соборність. Я хотів би сказати, що окрім слів потрібно робити і люди зараз довіряють тільки вчинкам. Україна – соборна, Україна – єдина і Україна, однозначно, переможе. Слава Україні! Героям слава! Отже, виступи від фракцій завершені. Ми переходимо до наступного питання порядку денного. Колеги, це друге читання і там невелика кількість правок, дуже невелика. Тому прошу змобілізуватись, наступний проект Закону порядку денного це є номер 1248: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення окремих положень молодіжної політики та утворення молодіжних центрів). Я запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету з питань сім'ї молодіжної політики та спорту Величковича Миколу Романовича. Будь ласка, пане Микола, це буде короткий закон тому залишайтесь в залі. Будь ласка. Шановний Андрій Володимирович! Шановні колеги! П'ятого липня 2016 року комітет розглянув на своєму засіданні проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення окремих положень положень молодіжної політики та утворення молодіжних центрів) (реєстраційний номер 1248) та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняття законопроекту в другому читанні та в цілому. Редакція законопроекту, яку пропонується прийняти в другому читанні та в цілому передбачає, що молодіжні центри можуть утворюватися, реорганізовуватися та ліквідовуватися органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України. А також передбачає, що державна атестація молодіжних центрів як форма державного контролю відбувається за Міністерством молоді та спорту. Молодіжні центри пропонується визначити як не прибуткові установи, що утворюються з метою вирішення питань соціального становлення та розвитку молоді. Всі особливості утворення, функціонування, фінансування, напрямів діяльності та ліквідації молодіжних центрів пропонується визначити типовим положенням про молодіжні центри, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. Всього до законопроекту від суб'єктів законодавчої ініціативи надійшло 37 поправок та пропозицій, комітет пропонує врахувати 13 поправок, відхилити 17 поправок і частково врахувати 7 поправок. Прошу підтримати рішення комітету. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, шановні колеги, була проведена величезна робота і комітетом, і робочою групою. Зараз ми обговоримо ці правки, які були відхилені і я прошу авторів правок приготуватись до обговорення, з великим проханням дуже лаконічно. Отже, друга, Ленський. Не наполягає. Ленський. А, там є і Левченко, так.

17-а, Мацола. Не наполягає. 18-а, Гуляєв. Не наполягає. 19-а. Голубов. Не наполягає. Ви бачите, ми змогли вийти на цілковиту об'єднуючу позицію, всі автори правок підтримують основний текст. 23-я. Гуляєв. Не наполягає. 24-а. Гуляєв. Не наполягає.

31-а. Продан. Не наполягає. Добре. І таким чином, всі автори поправок згодні з тим текстом, який підготовлений комітетом до другого читання. І я прошу всіх народних депутатів зайти в зал і приготуватись до голосування. Ми закінчили обговорення, Миколо Романовичу, дякую. І я прошу всіх зайти в зал і приготуватись до прийняття рішення. Колеги, переконлива пропозиція повернутися знову на робочі місця, приготуватись до голосування, і ми переходимо до прийняття рішення. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих положень молодіжної політики та утворення молодіжних центрів) (номер 1248) у другому читанні та в цілому. Підтримуємо молодь, підтримуємо проект закону. Прошу голосувати, прошу підтримати колеги, голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. За-181 Колеги, давайте по фракціям подивимося.

Повторне!.. Колеги, увага! Я по фракціях бачу, що пропозиція повторне друге – це єдина можлива пропозиція, це повернення, фактично, в комітет. Колеги, давайте змобілізуємося. Є пропозиція на повторне друге читання, тобто повернути в комітет. Я прошу зайняти робочі місця, зайти в зал. Я ставлю наступну пропозицію, яка передбачена регламентом, це на повторне друге читання. Я прошу зайти в зал, зайняти робочі місця. І я прошу підтримати пропозицію, проект Закону 1248 щодо вдосконалення окремих положень молодіжної політики та утворення молодіжних центрів на повторне друге читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати, колеги.

Колеги, я ще раз поставлю на повернення, прошу лишатися всіх на місцях, на повернення. Якщо не буде голосів – буде законопроект відхилений. Я прошу зайняти робочі місця. Колеги, увага! Прошу зайняти робочі місця, я поставлю ще раз пропозицію повернутися до розгляду. Хто підтримує пропозицію повернутися до розгляду проекту закону 1248, прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги,

За-201 Рішення не прийнято. Немає голосів. Таким чином проект закону 1248 відхилений. Автори провели велику роботу, але це дасть змогу підготувати в міжсесійний період новий закон і ми будемо шукати можливість, щоб в залі знайти голоси в його підтримку. На жаль, сьогодні голосів недостатньо для його прийняття. Колеги, також в мене в президії є оголошення, яке я хотів би зачитати. Відповідно до статті 60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", повідомляю про створення у Верховній Раді України восьмого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Співпраця Україна – діаспора". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Лубінця Дмитра Валерійовича. Першим заступником і заступником голови – народних депутатів України Суслову Ірину Миколаївну і Силантьєва Дениса Олеговича. Олеговича. Вітаємо із створення групи, з обранням керівництва. І, шановні колеги, згідно Регламенту, зараз в нас перерва на 30 хвилин. Я прошу всіх зібратися в залі в 12 годині 30 хвилин.

Шановні колеги, маю до вас звернення, модно говорити, меседж. Отже, Комітет з питань молоді і спорту просить перенести їхні проекти постанови. І я думаю, що ми усі гуртом з поваги до нашого Комітету молоді і спорту і до його голови не будемо заперечувати, щоб їхні постанови перенести, і таким чином ми їх розглянемо наступної середи. А зараз ми переходимо до наступного розділу, це є розділ "для повторного розгляду з пропозиціями Президента України" двох законопроектів. Ми маємо формально пройти ці законопроекти і важливо, щоб ми їх розглянули в залі і по них прийняли рішення, щоб в міжсесійний період ми змогли підготувати нові законопроекти на цю тему. Таким чином, ми переходимо до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" з пропозиціями Президента (3830-3). Хочу нагадати, що ці законопроекти мають спеціальний розгляд. Вони не потребують голосування за скорочену процедуру, вони передбачають лишень доповідь доповідача і співдоповідача і також запитання до доповідача і співдоповідача. Ми переходимо до розгляду Закону України 3830-3, і я запрошую до доповіді представника Президента України у Верховній Раді України Артура Герасимова. Будь ласка. Шановний пане Голово! Шановні колеги! 24 лютого 2016 року Президент України, не погоджуючись із пропонованим способом розв'язання проблем фінансування заходів професійно-технічної освіти повернув на розгляд Верховній Раді України Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" щодо фінансування професійно-технічної освіти" (№ 3830-3) зі своїми пропозиціями щодо його відхилення. Більше того, необхідно зазначити, що вищевказаний закон втратив свою актуальність, виходячи з наступного. 21 грудня 2016 року парламентом України ухвалено Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік". Разом із вищевказаним законом Верховна Рада України також прийняла відповідні зміни до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення складання та виконання бюджетів. Номер законопроекту 5131, ви пам'ятаєте це. Зазначеними законами передбачено ряд положень, які спрямовані в тому числі на розв'язання проблеми фінансування закладів професійно-технічної освіти. Так, на законодавчому рівні унормовано повноваження органів місцевого самоврядування щодо видатків з обласних бюджетів, бюджетів міст обласних центрів та бюджету міста Києва на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних та інших навчальних закладах державної та/або комунальної власності. Крім того, видатки на оплату праці педагогічних працівників професійно-технічних начальних закладів державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загально-середньої освіти здійснюватимуться за рахунок освітньої субвенції. Враховуючи вище викладене, Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (№ 3830-3) щодо фінансування професійно-технічної освіти доцільно відхилити. Дякую за увагу. Дякую. Залишайтесь на трибуні. Зараз запитання до доповідача, 3 хвилини. Прошу провести запис на запитання. Будь ласка.

Шановний пане Артур, насправді питання профтехосвіти, воно стало одним з найбільш дискусійних і найбільш скандальних за останній час. Тому що ми розуміємо, що насправді ця галузь, надзвичайно важлива галузь, вона опинилась в кризовій, критичній ситуації через таку політику. Тому що ми розуміємо, що зараз в Україні критично якраз не вистачає людей, які мають робітничі спеціальності, які будуть працювати на виробництві, будуть створювати якусь додану вартість. На превеликий жаль, замість того, щоб розвивати цю надзвичайно важливу галузь освіти, вона сьогодні фактично знищується. Тому що дуже мало громад місцевих, вони мають можливість повноцінно фінансувати заклади профтехосвіти. І тому Верховна Рада, мені здається, повинна зробити все для того, щоб профтехосвіта існувала, і для того, щоб місцеві громади, не буди накинуті на них непосильні… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд. Сьогодні ми повинні вийти із цієї ситуації гідно і дати українцям сигнал, що все-таки Верховна Рада знаходить в тому числі і фінансові можливості для того, щоб покрити такий надзвичайно важливий напрямок фінансування. Тому я думаю, що це сьогодні вкрай необхідно і нам необхідно вийти з цими законопроектами на їхню ту редакцію, яка дасть можливість це зробити. Дякую за запитання. Я хочу повністю погодитись з виступаючим відносно того, що ця галузь, дійсно, надзвичайно важлива для України саме через те, що сьогодні ключове завдання – створення нових робочих місць і також залучення інвестицій. Для того, щоб інвестиції могли в цій країні реалізовуватись, нам потрібні не тільки інженери, не тільки представники з вищою освітою, але також і люди з робітничою спеціальністю. Крім цього, я також хочу вас запевнити, що і Верховна Рада, і Президент України зроблять все для того, щоб саме ця галузь отримала підтримку на державному рівні. коли ви говорите про те, що громади не спроможні чи не здатні відповідати, ви бачите, що дуже багато на сьогодні залежить від процесів децентралізації і перш за все фінансової децентралізації, яка, я нагадую, почалась 1 січня 2015, навіть не в цьому і в минулому році. І саме… Ви знаєте, що відбулися вибори зараз в об'єднані громади. Ці громади набувають зараз спроможності, набувають фінансової сили у тому числі. Я дуже багато спілкувався вже з керівниками, з депутатами, з представниками тих громад, які…

і тут я підкреслюю також роль і Верховної Ради, і Президента, і Кабінету Міністрів України, але вони готові разом з нами піднімати ті професійно-технічні учбові

серйозно до цього питання під час підтримки всіх законопроектів, які стосуються децентралізації і її… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І останнє запитання – Левченко Юрій. Відмовляється. І я дякую за доповідь Артуру Герасимову. І запрошую до співдоповіді… В мене написано голова підкомітету

Шановні колеги, бюджетний період 2016 року вже завершився. Частина питань, які є в профтехосвіті враховані бюджетом 2017 року. І дійсно дуже багато питань, які на цей час не врегульовані. Бюджетний комітет вважає, що Міністерство освіти і уряд повинні підготувати нові пропозиції, новий Закон про освіту, в тому числі професійно-технічну, на їх базі вже визнати джерела фінансування цього А, що стосується закону 3830-3 точно также як 3831-2 втратили свою актуальність, не можуть бути прийняті, тобто їх належить відхилити.

Будь ласка, Юрій Соловей. Включіть мікрофон. Юрій Соловей, 89 виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Шановний Іван Іванович, я повністю вас підтримую в частині того, що актуальність цього питання вичерпана. Але нікуди не зникла та проблема, яка сьогодні є з фінансуванням галузі профтехосвіти. Скажіть, будь ласка, чи є вже якісь конкретні напрацювання і чи поступали вони до бюджетного комітету у вигляді фінальних документів? Як бачить як Міністерство освіти, так і Міністерство фінансів подальшу долю профтехосвіти. Хто буде фінансувати, як будуть передаватися заклади профтехосвіти і, взагалі, чи ми маємо фінальний варіант реформування цієї, надзвичайно важливої, ланки підготовки наших дітей? Дякую. 12:46:33 КУЛІЧЕНКО І.І. Дякую за запитання. Ми в минулому році декілька разів збиралися з Міністерством освіти і фінансів, і обговорювали проблеми, і знаходили шляхи за рахунок резерву субвенції для фінансування, говорили про проблеми. І Міністерство освіти підтримало тому, що треба підготувати зміни до безпосередньо фахового закону. Але, на жаль, на цей час ми не отримали ніяких пропозицій для того, щоб ініціювати зміни до Бюджетного кодексу і вирішення тих нагальних проблем, які сьогодні, на жаль, у нас є, особливо в містах, не обласних центрах, де заходи освіти потерпають. Зараз, згідно Регламенту, я маю поставити три пропозиції. Це є, перше, відхилити закон, друге, подолати вето Президента, третє, направити в комітет на доопрацювання. Кожну з них ми пройдемо, але хочу наголосити, ми повинні виконати цю формальну процедуру для того, щоб могли готувати нові законопроекти, для того, щоб в міжсесійний період могли зареєструвати нові законопроекти. І тому ми переходимо до голосування в послідовності всіх трьох пропозицій. Отже, перше, хто підтримує пропозицію відхилити закон України 3833? Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати. Будь ласка, голосуємо.

прошу проголосувати. Будь ласка.

78 – "за". Рішення не прийняте. І, останнє, направити в комітет на доопрацювання, хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати, в комітет на доопрацювання Закон України 3833. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати, голосуємо, колеги.

103 – "за". Рішення не прийняте. Таким чином Закон України 3833 відхилено. Наступний Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування професійно-технічної освіти" з пропозиціями Президента України 3831-2. Я знову ж таки запрошую до доповіді Представника Президента у Верховній Раді України Артура Герасимова, будь ласка. Шановний пане Голово, шановні колеги! Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування професійно-технічної освіти" (реєстраційний номер 3831-2) системно пов'язаний із законом, який ми перед цим розглядали (номер 3830-3), від якого він в свою чергу є похідним. Отже, стосовно даного закону актуальними залишаються аргументи попереднього оголошені під час доповіді пропозиції Президента України до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" щодо фінансування професійно-технічної освіти. Враховуючи вище викладене Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування професійно-технічної освіти" доцільно відхилити. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу провести запис на запитання до доповідача,

Олег Ляшко Радикальна партія. У мене немає запитань до представника Президента з повагою до пана Герасимова. У мене є питання до Президента особисто, Петра Порошенка, в мене є запитання до компрадорської більшості в парламенті, яка позбавляє можливості дітей і сільських родин, дітей, з малозабезпечених сімей, дітей-сиріт отримувати професійно-технічну освіту. Я розумію, що ваше завдання – перетворити Україну на бананову республіку, вивозити все звідси, як колись Миклухо-Маклай і в папуасів вимінював золото на дзеркальце, от так само ви хочете з України вивозити сировину, не створювати робочих місць. українці будуть без роботи в результаті такої політики. Але вас це мало хвилює. На відміну від вас, нас хвилюють ці питання. Ми хочемо, щоб в українців була робота достойна, щоб була зарплата, і щоб Україна була конкурентоспроможною у нинішньому глобальному світі. Що рухає нинішніми країнами, які є у форватері економічного розвитку? Це знання і це технології. Яким чином можна бути розвинутою країною, коли ви позбавляєте можливості дітей, українських дітей, отримувати знання? Не кожний може бути юристом і економістом, комусь треба бути столяром, муляром, будівельником, свинаркою, дояркою і механізатором. Ви сьогодні виписуєте з-за кордонів губернаторів і міністрів, протріть очі і подивіться на українських людей, які готові замінити всіх на світі від Президента – Президента я заміню – а всіх інших замінять інші люди. Ви із-за кордону привозите так званих фахівців, кожного бомжа обтрусили, дали український паспорт, замість того, щоб українці піднімали нашу країну. То ми опоненти такої вашої політики. Шановні колеги! По-перше, економічний розвиток цієї держави є одним із головних пріоритетів… одним з головних пріоритетів і для Президента України, і для Кабінету Міністрів, і для парламенту України. Головним, більш головним може бути тільки підтримка нашої української армії, яка захищає наш суверенітет і недоторканність. І крім цього, я вам хочу сказати, що всі економічні закони, які, між іншим, дуже багато готуються разом з представником вашої партії Віктором Галасюком, "Блок Петра Порошенка" підтримує і дає найбільше голосів за них, і ви можете подивитися ці результати голосувань. Це що стосується загальноекономічної частини. Ми теж за економічно розвинуту і сильну Україну. Що стосується підтримки знань і підтримки нашої молоді, це також є один з головних пріоритетів, бо якщо, ми знаємо багато висловлювань, не розвивати освіту в цій країні, якщо не розвивати робітничі спеціальності, ми говорили про це під час обговорення попереднього закону, то яким чином ми хочемо запрошувати в цю країну інвестиції, яким чином ми… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, хвилину, Будь ласка, хвилину, дайте можливість завершити. ГЕРАСИМОВ А.В. … чином ми хочемо підтримати нові підприємства? Тому я хотів би ще раз підкреслити: розвиток економіки України головний пріоритет для цього парламенту. І ви бачите, що навіть цього тижня попри всі… відсутність депутатів у певних фракціях, ми прийняли дуже багато важливих економічних законів також, давайте подивимося наші голосування у вівторок. об'єднатися і разом підсилювати економічну спроможність країни. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, пане Артуре, дякуємо за доповідь і відповіді на запитання. Час для запитань вичерпаний, і я запрошую для співдоповіді голову підкомітету Комітету з питань бюджету Куліченка Івана Івановича. Будь ласка, Іван Іванович.

Шановні колеги, я у попередньому своєму виступі виступав по двох законах і рекомендував від імені бюджетного комітету відхилити закон, як втратив свою актуальність. Дякую за увагу. Дякуємо. Отже, три хвилини на запис на запитання до співдоповідача. Прошу провести запис.

Дякую. На мою думку, яка підтверджується практикою, професійно-технічна освіта в Україні має фінансуватися зараз не так, як вона фінансується: десь з міста, десь з обласного бюджету, який отримує субвенцію державного бюджету, а виключно з обласного бюджету. Мінфін має виділити фінансовий ресурс, всі обласні... всі училища мають стати не державною, а обласною комунальною власністю і там, саме на рівні області депутати, фахівці мають вирішувати, які робітничі спеціальності необхідні для розвитку регіону, готувати ці спеціальності за рахунок як державної субвенції, так і місцевих грошей. А в нас, на жаль, досі отака вона перекособочена залишається, ця система. А, звичайно, що цей зараз закон,. насправді, який ми зараз говоримо, актуальність втратив. Дякую вам. Я розумію, це було не запитання, а виступ. І я передаю слово для запитання Ленському Олексію Олексійовичу, будь ласка. 12:57:26 ЛЕНСЬКИЙ О.О. Прошу передати слово Галасюку Віктору. Віктор Галасюк, фракція Радикальної партії. Шановні колеги, я хотів би привернути вашу увагу до того факту, що ми маємо перестати реформувати цілі галузі життя України, такі як освіта, бюджетним законодавством. Оце є в корні невірно, коли ми в бюджеті обмежуємо фінансування освіти чи в меморандумі МВФ передбачається, значить, що головне – це економія видатків, а потім, виходячи з цього, будується державна політика. Ми маємо робити абсолютно навпаки, бо якщо буде продовжуватися те, що робиться: таблицю множення переносять на більш пізні класи, виключають математику, фізику і інші фундаментальні предмети з обов'язкової програми, послаблюють систему оцінювання. У мене питання: що хочуть готувати в школі взагалі рабів для того, щоби працювали потім на сировинних плантаціях, щоб потім вивозили тільки з України матеріали, а в інших країнах їх виробляли? Ні. Ми маємо докорінно змінювати підхід до реформування системи освіти і займатися фундаментальними речами. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Це теж, я розумію, був виступ. І останнє фактично запитання. Івченко Вадим Євгенович, будь ласка.

в 2016 році Верховна Рада приймає закон, де ми пропонуємо все ж таки уряду повернутися або до державного фінансування, або запровадити окрему субвенцію. Нинішній уряд, який запропонував бюджет 2017 року, не знайшов нічого по реформі профтехосвіти. І ми сьогодні з вами маємо голосувати, скажімо, вето долати Президента за закон закон – зміни до бюджету 2016 року. Звичайно, член комітету бюджетного каже, що він втратив актуальність. Дійсно, втратив, але давайте звернемося до уряду: запропонуйте, будь ласка, реформу професійно-технічної освіти – це 500 тисяч тисяч дітей, - як ми будемо діяти на наступний рік. Не можуть сьогодні органи місцевого самоврядування… Я перепрошую, шановні колеги, я мало виступаю з трибуни, тим більше з місця. Я ще раз до вас звертаюся: якщо ви хочете мати фаховий Бюджетний кодекс, включайтесь до напрацювання фахового закону, давайте розглянемо до того, як почнемо готувати наступний бюджет. Інакше знову будуть гроші обганяти проблеми. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, Іван Іванович. І, шановні колеги, я, як і в попередньому випадку, поставлю три голосування, які ми маємо формально пройти. Перше з них – це відхилити закон. Друге – подолати вето Президента України. І третє – направити в комітет на доопрацювання. І я в послідовності буду ставити ці пропозиції. Отже, перше. Хто підтримує пропозицію відхилити Закон України 3831-2. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати. Будь ласка. Відхилення закону. Перше – відхилення. Я ж попередив. За-69 Рішення не прийняте. Друге. Уважно! Друге буде – подолання вето Президента України. Друга пропозиція, яку треба ставити по Регламенту. Хто підтримує дану пропозицію – подолання вето Президента на Закон України 3831-2, – прошу проголосувати. Голосуємо, колеги.

За-85 Рішення не прийняте. І остання пропозиція – направити в комітет на доопрацювання. Хто підтримує пропозицію направити в комітет на доопрацювання Закон України 3831-2, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги.

Шановні колеги, в зв'язку з тим, що на прохання Комітету з питань молоді і спорту ми цілий блок питань перенесли на наступну середу для доопрацювання, фактично цих два законопроекти, які ми формально мали б пройти, були останніми в сьогоднішньому порядку денному.

Шановні колеги, в зв'язку з вичерпанням порядку денного ранкове пленарне засідання Верховної Ради оголошую закритим. Бажаю дуже плідної роботи в комітетах. Колеги, завтра буде важливий день! Завтра у нас стоять блок законів по місцевому самоврядуванню. Завтра стоїть питання Конституційного Суду. Я дуже прошу максимально сконцентруватись, щоб завтра о 10 годині ми змогли ефективно і дієво працювати. Разом з тим, бажаю сьогодні смачної куті. Сьогодні Свята вечеря. І тим не менше, дуже прошу завтра всіх о 10 годині прибути в зал для продовження нашої роботи. Буде дуже важливий день. І сьогодні плідної роботи в комітетах, колеги. Дякую. До завтра. Дякую.